Materijal ste primili u pretince. Kod donošenja ove odluke primjenjuje se odluka poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155., 157. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Mate Raboteg državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. dopredsjedniče, poštovani zastupnici. Dakle, ovo je odluka kojom se omogućava sudjelovanje Republike Hrvatske u jednoj novoj mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija. tijekom 2007. godine Republici Hrvatskoj je ponuđena mogućnost da sudjeluje sa svojim oružanim snagama u mirovnoj misiji na Golanskoj visoravni i time je po prvi put Republika Hrvatska a sada kao nova članica Vijeća sigurnosti dobila mogućnosti da sudjeluje u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija sa jednom kompletnom postrojbom. Dakle, radi se o lakoj pješačkoj satniji od 95 pripadnika koja će zamijeniti slovačke snage u okviru austrijske bojne. To je veliko priznanje Republici Hrvatskoj gdje je ona još više učvrstila svoj status nestalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Misija na Golanskoj visoravni je uspostavljena od 1974. godine kao misija razdvajanja izraelskih i sirijskih snaga. Ona je već ako možemo tako reći rutinska. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda je posebno osvrćući se na mirovne misije Ujedinjenih naroda rekao da je stanje na Golanskoj visoravni stabilno i mirno, međutim s obzirom na to da se radi ipak o misiji u kojoj sudjeluje oružane snage u razdvajanju, dakle izraelskih i sirijskih snaga i u nadzoru područja razdvajanja ona se zbog prisutnih rizika itd. cijeni kao mirovna misija umjerenog rizika. Mi sa ovom odlukom predlažemo da se omogući sudjelovanje Republike Hrvatske do sto pripadnika do 31. prosinca 2009. godine a Vlada Republike Hrvatske će donijeti posebnu odluku kojom se određuje broj, struktura i vrijeme i vrijeme rotacije naših pripadnika. Inače, na kraju dakle da završim u skladu sa dugoročnim planom razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske predviđeno je inače da Republika Hrvatska u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija može sudjelovati do 150 pripadnika, od toga sa 50 pojedinačno. Dakle, mi ih imamo već u 12 mirovnih misija Ujedinjenih nacija diljem svijeta kao promatrači i kao stožerno osoblje i do 100 pripadnika u jačini jedne satnije ili dva voda. Dakle, ovo je prvi put da sa ovakvim snagama sudjelujemo. I još jednom ponavljam, to je veliko priznanje Republici Hrvatskoj i značajno će podignuti sposobnosti oružanih snaga Republike Hrvatske u pripremi njenih pripadnika za slične zadaće u mirovnim misijama diljem svijeta u idućem razdoblju. pa preporučam da Hrvatski sabor izglasa ovu odluku i s moje strane toliko. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Ne. Odbor za zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Hrvatska evo prema ovom prijedlogu odluke ima 45 pripadnika oružanih snaga angažiranih u dvanaest misija diljem svijeta. Jasno, na tu brojku od tih 45 vojnika hrvatske vojske treba pridodati i onih 2 stotine vojnika koji se u ovom času nalaze u Afganistanu. Ta misija u Afganistanu, to je moj dojam, daj Bože da se varam, osuđena je na totalni neuspjeh, volio bih da ne dođe do stradavanja hrvatskih vojnika, iako se bojim da je to samo pitanje dana kada će se dogoditi. I volio bih, iako znam da se to neće dogoditi da se te dečke povuče iz Afganistana. slažem se, isto tako, Hrvatska je bila žrtva jedne brutalne agresije. Ovdje na ovim prostorima, tamo u ono ratno vrijeme od 92. do 95. znalo je u jednome danu recimo, biti i 11, 12 tisuća pripadnika mirovnih strana stacioniranih diljem Republike Hrvatske. Treba priznati da su ti dečki iz raznih zemalja pomogli Hrvatskoj u obrani, u osiguranju mira i mislim da im to nikada ne bi trebalo zaboraviti. To moramo cijeniti i na neki način, jasno je, moramo se i odužiti Ujedinjenim narodima. No, da se vratim sada Golanu. Na strani 3. ovoga Obrazloženja doslovce se kaže da je Izrael službeno .../Govornik se ne razumije./… područje Golanske visoravni 81. godine. Ali to nije međunarodno priznato, pa se to područje generalno smatra područjem pod okupacijom. Sirijska i izraelska vlada još uvijek su bez uporabe vojne sile, spore oko posjedovanja tog teritorija. Zbog velike strateške važnosti Golanske visoravni pitanje konačnog dogovora nije izvjestan. Zatim se između ostalog ovdje navodi da tijekom 2007. godine Republici Hrvatskoj kao novoj članici Vijeća sigurnosti ponuđena je mogućnost da od lipnja 2008. u u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na Golansku visoravan uputi jednu postrojbu veličine satnije. Ono što na neki način brine to je ova lakoća slanja vojnika iz Hrvatske u razne vojne misije. Ovdje, ovom našom odlukom se pretpostavlja da bi čak stotinu hrvatskih vojnika trebalo ići ili u jednom trenutku biti na Golanu, znači to je ta veličina satnije. Ja mislim da je to u najmanju ruku prehrabro, ili prehrabra odluka. Takva jedna odluka je izuzetno skupa odluka. na svu sreću, prilike na Golanu su daleko manje, neizvjesne, no što su u Afganistanu. Mislio sam da ćemo recimo na Golan poslati desetak, petnaestak vojnika kao što je to uobičajeno u ove misije od Etiopije, Eritreje, Indije, Pakistana, Zapadne Sahara, obala Bjelokosti, na Cipru, u Gruziji i tako dalje. Međutim, iznenadio sam se kada sam pročitao da će u konačnici ta vojna misija biti pokrivena sa stotinu hrvatskih vojnika. Izgleda da će čak jedna desetina svih vojnika koji će biti stacionirani na Golanu biti takoreći iz Republike Hrvatske ili iz Hrvatske vojske. Prema posljednjem stanju veličina misije na Golanu je 1062 vojnika, plus 57 vojnih promatrača iz skupine promatrača za Golansku visoravan, plus 40 pripadnika civilnog međunarodnog osoblja te 105 pripadnika lokalnog civilnog osoblja. Znači, možemo reći da će Hrvatska, ajde, gotovo biti zastupljena sa jednom desetinom tog vojnog osoblja. Ja mislim da je to prehrabro, mislim da je to gotovo nepotrebno u takvom broju angažirati materijalne i ljudske potencijale Hrvatske vojske i Hrvatske države. Mislim da to u takvom jednom broju nitko ne traži od Hrvatske. I mislim da ovdje nije dobro opisana ova glava potrebna financijska sredstva za provedbu odluke. Ovdje se samo kaže da financijska sredstva za troškove i sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni, osigurana su u proračunskim sredstvima u okviru razdjela Ministarstva obrane. To jednostavno nije točno. Godišnji angažman ovih vojnika je najmanje 20 milijuna eura, plus sva oprema, tako da će u početku za tu misiju trebati osigurati negdje najmanje, možda i 30 milijuna eura. 3 puta 7, to je negdje 200 i toliko milijuna kuna, to je gospodo negdje oko 5% vojnog proračuna Republike Hrvatske. Ja ne znam da li je jedna ovakva odluka posljedica recimo ili cijena, pod navodnicima dolaska Busha u Hrvatsku, međutim, ja mislim, ako je, onda je ona previsoka. I kao što je državni tajnik rekao da je Hrvatskoj pružana velika čast, ili veliko priznanje da može na taj način sudjelovati u svojim svojim postrojbama na Golanu, ja bih volio da takvih, pod navodnicima "priznanja" Hrvatskoj bude što je moguće manje. Klub IDS-a, kao što će to učiniti svi Klubovi, glasati ćemo, jasno, za ovu Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni samo zbog toga što je to ona daleko manje nesigurna, ili što je sigurnost te misije daleko veća od one u Afganistanu. Ali ja bih doista volio čuti ili saznati i ovu drugu financijsku dimenziju ove odluke i koliko će temeljem toga biti potrebno sredstava osigurati u državnom proračunu. Odnosno što će se i čega će se zbog osiguranja, rekoh, negdje oko 200 milijuna kuna, za prvu godinu, za tih 100-tinu vojnika u, ili na Golanu, što će se morati uskratiti kada je riječ o pripadnicima Hrvatske vojske ili Ministarstvu obrane. Sve u svemu, rekoh, nema Kluba koji neće podržati ovu odluku. Hrvatska se mora odužiti onima koji su isto tako bili prisutni pod kapom, ili šljemom Ujedinjenih naroda na tlu Republike Hrvatske u onim teškim vremenima, ali mislim da je ovdje, polako se primjećuje jedna lakoća slanja vojnika izvan granica Republike Hrvatske. I da, kao da se nitko u Ministarstvu obrane, Vladi, ne znam, predsjednikovom Uredu ne postavlja pitanje dokle to može ići i koliko naprosto ljudi je moguće slati u pojedinu misiju. Zahvaljujem. U ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo, vrlo jasno i kratko klub HDZ-a dat će punu potporu prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni iz jednostavnog razloga jer postoji naša zajednička odgovornost, postoji obveza, postoji solidarnost koja se zove izgradnja zajedničkog mira u svijetu. Svakako vjerujem da se mnogi od vas dobro sjećaju uloge koju je UN imao 1992. godine u uspostavljanju mira na ovim prostorima, važne uloge, političke, vojne. Ali isto tako ne zaboravljamo i probleme i ograničenja koja je UN imao u provođenju svoje misije u Republici Hrvatskoj i u susjednoj Bosni i Hercegovini. I u to vrijeme i u tim trenucima svoju punu snagu političku, ali i vojnu i afirmaciju na međunarodnoj sceni doživio je NATO i to područje i ta kriza bio je trenutak kada je NATO podupro mirovnu operaciju UN-a i kada je ponudio svjetskoj zajednici novu snagu političku i vojnu kako bi se kontrolirao mir, sigurnost i stabilnost širom svijeta. Izgradnja mira kao što je ovdje rečeno košta, ima svoju cijenu. To su značajna, velika financijska sredstva za ljude, opremu, obuku, trening i sve drugo što je sastavni dio osposobljavanja snaga koje provode ove važne zadaće. Zadaće tog karaktera koje provodi i UN, a danas sve više i NATO nisu isključivo i jedino vojnog karaktera i u njima sudjeluje danas sve više i civilnih institucija i civilnih stručnjaka kako UN-a i NATO-a. Izgradnja mira je skupa, ali rat i štete koje on donosi su daleko veće. Prema tome, to je dio preventivne diplomacije, preventivne politike, preventivnog djelovanja koji treba minimizirati daleko veće materijalne štete, tragedije i razaranja. Ono što piše u ovom prijedlogu vrlo jasno stoji da je tijekom 2007. godine Republika Hrvatska kao nova članica Vijeća sigurnosti dobila mogućnost da od lipnja 2008. godine sudjeluje u Mirovnoj misiji UN-a na Golanskoj visoravni i da tamo uputi postrojbu veličine satnije. Slovačka koja sudjeluje u toj misiji s lakom pješačkom satnijom od 95 pripadnika u sastavu australske bojne ponudila Republici Hrvatskoj preuzimanje njenih pozicija. Time su se Hrvatske oružane snage prvi puta našle u prilici uputiti u jednu Mirovnu misiju UN-a vojnu postrojbu jačine jedne pješačke satnije. Do sada smo vrlo često znali konstatirati da u mirovnim misijama imamo relativno malo ljudi, ali da je naše sudjelovanje vezano uz puno različitih država. Ovo je prilika da na jednom mjestu imamo integrirane snage i da preuzmemo razinu odgovornosti koju danas Republika Hrvatska mora i može prihvatiti u Međunarodnoj zajednici, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska nestalna članica Vijeća sigurnosti i s obzirom na činjenicu da u Bukureštu Hrvatska očekuje pozivnicu za punopravno članstvo u NATO-u. To je dio hrvatske državne politike. To je dio državne politike većine država suvremene Međunarodne zajednice i tu vrstu odgovornosti prepoznali smo i u svakom slučaju vjerujem da će i Hrvatski sabor dati punu potporu ovoj misiji. Bilo je nekoliko riječi i o misiji u Afganistanu i mislim da moramo prokomentirati i jasno reći – je Misija Misija NATO-a u Afganistanu jedna je od ključnih, najvažnijih misija NATO-a ovog časa. Ona je važna za kredibilitet NATO-a. Ona je važna za jačanje uloge NATO-a koju on treba i mora imati u uspostavljanju kontroli svjetskog mira, bez obzira jel se to nekom sviđalo ili ne. NATO ima problema, NATO ima teškoća. Ali NATO svakim danom u toj teškoj izazovnoj mirovnoj misiji pokazuje svoje sposobnosti u svim segmentima surađujući sa UN-om i drugim međunarodnim institucijama Europskom unijom kroz europsku obrambenu sigurnosnu politiku, Svjetskom bankom i drugim institucijama kako bi se izgradio novi sustav vrijednosti i uspostavile temeljne demokratske institucije u toj državi. Bio sam osobno nekoliko puta u toj ogromnoj, velikoj zapuštenoj državi moram reći da moramo biti svjesni ogromnih napora koje Međunarodna zajednica čini kako bi sve ono što je u toj državi naslijeđeno u proteklih nekoliko stotina godina bilo dovedeno u koliko toliko kontrolirani sustav kako Afganistan ne bi bio prijetnja sigurnosti u Međunarodnoj zajednici. Nikad ne smijemo zaboraviti činjenicu da je Afganistan zaista narko država koja proizvodi i izvozi gotovo 95% proizvodnje opiuma i heroina i taj utjecaj koji takva država zbog nefunkcioniranja osnovnih institucija tim svojim internim neredom prijeti Međunarodnoj zajednici. Prema tome, postoji odgovornost Međunarodne zajednice konkretno i NATO-a i UN-a i drugih međunarodnih institucija da se ta država stabilizira. sam rekao dat će potporu ovom prijedlogu, jer on je ne samo dio izgradnje mira, nego je on itekako važan za obuku, trening hrvatskih postrojbi. Profesionalne postrojbe bez takvih mirovnih operacija zaista nemaju vjerodostojne mogućnosti za verifikaciju svojih taktičkih, tehničkih, logističkih, a ja bih rekao ono što je važno komunikacijskih sposobnosti. Znati jezike, znati komunicirati u okviru takvih međunarodnih postrojbi itekako je dio važnog važnog iskustva kojeg treba steći, a on se može steći samo radeći na terenu i sudjelujući u takvim mirovnim operacijama. Prema tome, možemo na tu misiju hrvatskog kontingenta na Golanu gledati i sa aspekta redovite obuke i treninga naših profesionalnih postrojbi. Siguran sam da je Ministarstvo obrane i Glavni stožer napravilo dobru i kvalitetnu selekciju profesionalaca koji će znati uspješno obavljati tu važnu, odgovornu zadaću u interesu Glavnog stožera Ministarstva obrane, ali i hrvatske državne politike u cjelini i zbog toga klub HDZ-a dat će punu potporu mandatu hrvatskih postrojbi u ovoj važnoj misiji UN-a. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić.

Krešo Ćosić govori o Mirovnoj misiji u Afganistanu i o jednoj državi koja je proizvođač 90% svjetskog opijuma ili opijumskih da kažem sirovina za droge Jasno da Golanska visoravan nije takvo područje nego je ono područje koje je glavni da kažem izvor, proizvođač vode i opskrbljivač vode za, da kažem više država, na Bliskom istoku. Ne bih opisao ovu našu da kažem buduću misiju kao misiju, mirovnu misiju koja nema nikakvih da kažem gotovo opasnosti kao što je ona u Afganistanu, jer znamo da su političke prilike na Bliskom istoku vrlo hirovite kao i ratne prilike i promjene da kažem u jednom trenutku, u jednoj sekundi se može vrlo brzo, vrlo se brzo mogu dogoditi promjene u tom smislu na terenu. Moramo se prisjetiti da Bliski istok u nekoj, jednoj prošlosti bližoj kada govorimo npr. o Sinaju onda znamo šta je to značilo između 41. i 45. godine za jedan dobar dio Hrvatske, odnosno za izbjeglice pogotovo iz Dalmacije. Moramo se prisjetiti toga da je u nešto bližoj da kažem prošlosti, 92. godine u sastavu mirovnih snaga koje su bile u Republici Hrvatskoj, bila i jordanska postrojba, dakle arapska postrojba i zbog toga u svakom slučaju da smo u neku ruku moralni dužnici da i na tom području i Hrvatska uzme svoje mjesto, uzme svoje mjesto mjesto u sudjelovanju u Mirovnoj misiji na Golanskoj visoravni ka, znamo iz materijala, da je prije, da bi prije naše satnije, pješačke satnije bila je slovačka u sastavu dakle austrijskog kontingenta koji je na Golanskoj visoravni. Iskreno govoreći osobno nisam našao, iako pratim prilično i vijesti i sve informacije, da je bilo nekakvih posebnih incidenata na tom području i nadam se da ih neće ni biti do političke odluke u svezi budućnosti Golanske visoravni između da kažem strana u sporu, a to je država Izrael i Sirija. Ono što je gospodin Kajin govorio u svezi financijskog, financijske problematike da kažem i o sredstvima koja sežu između 20 i 30 milijuna eura, jasno da treba ja bih rekao precizirati, definirati točno u, s onima onima koji dakle sa Ujedinjenim narodima da ne bismo opet došli u nekakav spor a ne bih htio navoditi ovih dana kakve sve sporove imamo sa da kažem nekakvim međunarodnim čimbenicima i ostalima, gdje nismo precizirali, definirali neke stvari, a s obzirom da je Hrvatska kandidat za ulazak u NATO pakt i s obzirom da je potreban i trening da kažem i stručni i vojni da kažem i lingvistički na kraju krajeva, jer u svakom slučaju koordinacija i zapovijedanja i ostaloga u NATO paktu je jasno na isključivo, gotovo isključivo na engleskom jeziku jel', onda u tom slučaju da kažem klub HDSSB-a će podržati ovaj Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni, jasno da se uz preciziranje ovih financijskih resursa izvora, da se definira točno koliko to Republiku Hrvatsku stoji. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Poštovani gospodine predsjedniče. Evo kolege su prije mene iznijeli za i protiv stavove slati naše pripadnike u mirovnu misiju. Kao bivši vojnik, kao časnik … /Ne razumije se./ … sad umirovljen, ja mislim da je to njima čast svim našim pripadnicima i zapovjedniku gardijske brigade što već može pripremati poslije sutrašnje sjednice svoju ekipu momaka da ode da nosi, da donosi mir, odnosno da da nastave sa aktivnostima koje se ovih 20 godina bez incidenata rješavaju tamo. Ako smo pratili putem sredstava informiranja onda smo mogli vidjeti da čak na tim punktovima kojih ima oko 10-tak koje bi naše snage u sastavu austrijske bojne gdje bi zamjenik zapovjednika bojne bio jedan naš visoki časnik i još dva časnika u samome stožeru koji bi zapovijedali našim postrojbama, da ti ljudi, znači pripadnici koji se sada tamo nalaze, većinu svojih poslova na punktovima odrađuju u plavim beretkama a ne u plavim Hvala Bogu da mir šaljemo iz Hrvatske, da stvaramo mir, znamo vrlo dobro što nam se dešavalo u bliskoj prošlosti i svakako ću kao čovjek i kao vojnik podržati ovu odluku. Što se tiče samoga financiranja ono je precizirano u ovome dijelu da je osigurano, ali naši pripadnici gardijskih brigada moraju obuke vršiti i u Republici Hrvatskoj isto trošiti određena sredstva, uistinu vjerojatno nisu u istim razmjerima, ali mislim da je ministarstvo kod donošenja proračuna planiralo da će naši dečki, da će naši pripadnici znači ići u mirovne misije. I ovo što danas imamo naše pripadnike i u NATO snagama, odnosno po prvi puta ćemo imati sada naše pripadnike i u jednoj europskoj misiji, jer ovo je kontingent europskih europskih postrojbi, mislim da će samo biti dobro za Republiku Hrvatsku i za sve te naše momke koji idu tamo. Kada je u pitanju rizik, gledajte rizika imamo u svemu. Danas naši "mungosi" idu minirati u minska polja, pitanje je koliko će ih izaći iz minskih polja. Znamo koliko nam je Hrvatska zagađena minsko-eksplozivnim sredstvima i zaostalim neeksplodiranim napravama. Znači može svako stradati. Ponavljam radi se znači o pripadnicima, profesionalnim vojnicima koji su uvježbani, koji znaju nositi odoru, znaju nositi s ponosom našu zastavu i koji će prezentirati časno i pošteno Republiku Hrvatsku u ovome dijelu. Oni će isto tamo znači na tih desetak punktova koliko bi trebali imati u razdvajanju tih dviju zaraćenih strana koje već dvadesetak godina nije bilo incidenata, znači imat će ulogu mirovine misije, imat će ulogu znači da se mogu educirati, pripremiti za za zadaće koje će Bogu hvala samo da ne dolaze na područje Republike Hrvatske više ni kacige, nit beretke, nit plave, nit bijele, nit bilo koje druge boje, da mi možemo poslati naše momke tamo. Evo ukoliko Sabor bude ove godine slao svoju delegaciju da posjetimo naše te pripadnike koji se nalaze i u Afganistanu i na visoravni, ja se preporučam, rado bi otišao u posjetu svim tim momcima i pozdravio ih na licu mjesta. Hvala lijepo i svakako ću podržati ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Nastavljamo dalje. Uvaženi zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa doista evo kao i moji prethodnici mislim da doista možemo izraziti zadovoljstvo i ponos što Hrvatska vojska sudjeluje u jednoj ovakvoj odgovornoj misiji Ujedinjenih nacija Golanskoj visoravni dakle u sklopu Europskog kontingenta unutar Austrijske bojne gdje je već rečeno da ćemo imati i dozapovjednika i časnike u stožeru. Stoga doista veliko zadovoljstvo ističemo zbog povjerenja koje uživa Hrvatska vojska. Ne tako davno upravo Hrvatskoj su bile potrebne mirovine snage. Svi znamo što se događalo početkom '90.-tih godina tijekom Domovinskog rata i koliko su zapravo te mirovine snage doprinijele stabilizaciji stanja i na neki način mirovinom procesu. Naravno ključna uloga je bila upravo Hrvatske vojske koja je oslobodila u svojim oslobodilačkim akcijama hrvatski teritorij. I to iskustvo koje imaju naši pripadnici koji će biti i članovi ove misije, neki od njih sasvim sigurno imaju i borbena iskustva i stoga sasvim smo sigurni da će na pravi način odgovoriti svim zadaćama koje će se postaviti pred njih. Broj od 100 vojnika nije malen i nije zanemariv broj kad se uzme u obzir naravno da je riječ o misiji umjerenog rizika kao što je to već ovdje rečeno, ali vjerujemo da neće biti nekih većih sukoba jer je riječ o području koje je trajno žarište umjerenih ograničenih, kontroliranih sukoba. I u tom smislu vjerujemo da neće doći do eskalacije i da će upravo takvom stanju, mirnom stanju doprinijeti i naši vojnici u sklopu ove Austrijske bojne. Što reći osim činjenice da Hrvatska vojska doista uživa tako veliki ugled u međunarodnoj zajednici danas, dakle svega desetak godina nakon ratnih djelovanja u Hrvatskoj i naravno unutar Ujedinjenih nacija gdje smo kao što se zna i članovi Svjetske Vlade, gdje smo nestalna članica Vijeća sigurnosti. I naravno i to je sasvim sigurno jedan od argumenata i činjenica zbog koje smo i dobili povjerenje da sudjelujemo u ovako jednoj odgovornoj zadaći Ujedinjenih nacija. Evo ja vjerujem da će naši vojnici i svi koji tamo i pođu da će se i sretno i vratiti u Hrvatsku, da će odgovoriti svim zadaćama i da će sasvim sigurno na pravi način braniti i boje Hrvatske Države i da će doprinijeti ovoj doista velikoj zadaći međunarodne zajednice odnosno Ujedinjenih nacija i sačuvati mir na tom području doista kako sam već rekao trajnog žarišta na Golanskoj visoravni. I vjerujemo da će to prepoznati i Izraelci i Sirijci, dakle i izraelske i sirijske snage koje će zapravo naši vojnici razdvajati. Evo u tom smislu sasvim sam siguran da što se tiče materijalne podrške i logistike da će oni imati svu potrebnu logistiku i da tu neće ništa izostati i da je to zapravo već i dogovoreno kao što je već državni tajnik i rekao. Stoga podržavamo ovo slanje Hrvatske vojske u ovako jednu odgovornu zadaću Ujedinjenih nacija. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo govoriti o rutinskoj misiji. Taj izraz je državni tajnik spomenuo jer mislim da ni jedna takva misija nije rutinska. Radi se, ja bih je tako nazvao zadaći, o zadaći umjerenog rizika za koju vjerujem da će hrvatski vojnici koji budu upućeni u tu misiju da će je izvršiti onako kako se to od njih bude tražilo. Zadaće je umjerenog rizika.

Radi se dakle o jednoj zadaći umjerenog rizika i radi se o jednom nestabilnom prostoru Bliskog Istoka u kojemu dakle, u tom dijelu Golanskoj visoravni na svu sreću ipak nije takvo stanje kao što je to recimo u Gazi ili na zapadnoj obali ili u drugim dijelovima. Iako postoje aspekti koji su spomenuti o treningu, o vježbi, o razvijanju komunikacijskih vještina mislim da bi oni trebali biti navedeni u drugom planu i da bi trebalo postaviti stvari ovako. Nije dobro što je misija potrebna, jer se uvijek tamo gdje je misija potrebna ima nekakav oružani sukob, nekakva opasnost za ljude, ali kada je već tome tako dobro je da se ipak radi o području koje je umjerenog rizika i o području u kojem će i naši vojnici moći se dakle na neki način trening, komunikaciju i to uspostaviti. Zbog toga je tako dobro postaviti stvari jer se svi sjećamo godina kada su i vojnici iz drugih država omogućili da u Hrvatskoj se ipak smanje ratni sukobi, omogućili na neki način umirivanje sukoba i pripremu Hrvatske vojske i za oslobođenje. Nadam se da će Ministarstvo obrane, ustvari ne nadam se, u to sam čvrsto uvjeren, omogućiti da se osim po tim vještinama možemo sa drugim vojskama koje se nalaze u mirovnoj misiji uspoređivati i po opremi, po logističkoj potpori našim snagama. I tu vjerujem da će i ta zadaća biti ispunjena. Svaki put kada je potrebno dignuti ruku kao saborski zastupnik da se pošalje našeg vojnika u takvu misiju mislim da je dobro reći dakle da želimo našoj misiji uspjeh, našim vojnicima sreću da se vrate kućama, a da hrvatski vojnici, grb i zastava omoguće mir, spase živote i omoguće političko rješenje sukoba gdje god se on dogodi. Hvala.

Kao što znate naši dečki se spremaju krajem lipnja na pohode, jednu mirovnu misiju koja se nalazi između Sirije i Izraela i to je uvijek jedna teška i odgovorna zadaća i odluka. Drago mi je što je tu državni tajnik Rabotek koji je bio načelnik veze u 4. gardijskoj brigadi i eto da se javljaju ljudi koji su prošli taj Domovinski rat i oni znaju kako su to teške i odgovorne zadaće, zadaće koje se sprovode kilometrima, znači stotine kilometara daleko od matice. To su vrlo teške zadaće i jako je teško organizirati i nije lako sprovesti, organizirati, pripremiti takve jedne zadaće. To su najsloženije operacije koje izvode bilo koje organizirane vojske a koje će i sada također Hrvatska vojska izvesti. Hrvatska vojska posjeduje određena iskustva iz Domovinskog rata i ima kažem ta ratna iskustva koja su neophodna u takvim situacijama, kriznim situacijama kada je vrlo bitno kako će se ti ljudi postaviti a također posjeduje ova iskustva koja imamo i koja smo stekli misijom u Afganistanu što je vrlo dobro i vidjeli smo da to može funkcionirati u još gorim uvjetima, u još gorim kriznim situacijama nego što bi trebala biti sada ova misija na Golanskoj visoravni. Te snage koje smo gore uputili u Afganistan a koje su bile sastava 4. gardijske brigade vojne policije i drugog osoblja su stvarno stekle neophodna iskustva koje su prenijele, koje su morali prenijeti svim drugim pripadnicima Hrvatske vojske sa ciljem što spremnijeg čekanja, dočeka ovakvih i budućih zadaća i onih drugih zadaća koje će biti kasnije na samom prostoru Afganistana. Kao vojnik koji je prošao te faze rata ja moram poduprijeti ovakve zadaće zato što smatram da vojnik jedino sa ovakvim zadaćama može pripremiti brzo, temeljito i odgovorno za one stvari koje su eventualne mogu se dešavati na ovim prostorima. Mi znamo da ovaj prostor još nije siguran, da ovaj prostor je dosta turbulentan, da imamo problema na Kosovu, da je kriza dole stalno tinja, da imamo problema i u Bosni i Hercegovini, da još nije riješeno to onako kako bi trebalo riješiti. Zato smatram da su naši dečki koji će ići dole oni moraju nekakva iskustva stjecati takvog tipa jer to je vrlo važno za časnika u razvoju, za dočasnika u razvoju, za vojnika u razvoju jer samo u takvim jednim situacijama oni mogu steći tu onu neophodnu sigurnost vojnika koja se kaže može dobiti samo u tim kriznim situacijama. Ono što je bitno i što je važno i što treba još reći i naglasiti a to je ja sam jučer razgovarao sa zapovjednikom brigade, to su snage naše 2. gardijske brigade. To je njihova prva misija sa prostora Slavonije. Ja znam koji su to ljudi. Smatram da oni mogu odgovoriti i pripremiti tu zadaću jako dobro i odgovorno. Ono što je vrlo bitno i što moramo sada napraviti kako misija kreće u lipnju a to je da se te snage dobro pripreme, dobro obuče, da svoj trening i obuku prilagode situaciji koju će imati dole na terenu, kulturi koju će imati dole na terenu, da se vojnici upoznaju sa svim stvarima koje su potrebne da bi lakše razumijevali odnose između ove dvije strane a po meni iako smatram da se to dobro radi. Po meni ono što je najvažnije i što je najbitnije ti ljudi moraju logistički biti osigurani na način da imaju sva potrebita sredstva od onih osnovnih vojničkih potrebiti sredstava do modernih sustava veze tako da se na nijedan način ne osjećaju manje vrijednim ili manje dobrim u odnosu na druge vojnike koji će biti gore na tom prostoru. Mi smo razmišljali i govorili smo o tome u našem klubu zastupnika i smatramo da trebamo dati potporu ovoj misiji i da trebamo upozoriti samo na tu apsolutnu sigurnost koju ljudi moraju dole imati i očekivati naravno da to bude jedna sretna misija koja će uspješno završiti i očekivati da polučimo dobre rezultate dole. Hvala lijepa. zastupnica i potpredsjednika doma Željka Antunović. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Samo nekoliko riječi na ovu točku dnevnog reda. Hrvatska je na našu veliku sreću danas zemlja koja uživa mir. Taj mir je izboren nažalost oružanim snagama, izboren je ratom i ako ima nekakvih pozitivnih efekata iz nevolje kroz koju smo prošli i svih onih žrtava koje su dane to je jedno neposredno iskustvo stečeno u okviru oružanih snaga Republike Hrvatske i mogućnost da mi sudjelujemo koristeći oružane snage u promicanju mira. I to je činjenica koju ja mislim već dosta dugo nitko ni iz kruga parlamentarnih stranaka ne osporava. Ono što je uvijek problem i ono o čemu treba uvijek progovoriti i ono na čemu treba uvijek raditi je samo jedan element koji se odnosi na svakog pripadnika oružanih snaga kojeg Sabor odnosno državne vlasti šalju u bilo kakvu misiju jer većina tih misija je mirovna misija i bez obzira na to da neke od tih misija nemaju visoku razinu rizika taj rizik uvijek postoji. I zato želim iskoristiti ovu situaciju s obzirom da imam neka iskustva i ta iskustva se prije svega odnose na jedan osjećaj odgovornosti nakon što pošaljete ljude, nakon što pošaljete vojnike u nekakvu stranu zemlju u nekakvo nestabilno područje da tamo promiču mir ali istovremeno promiču i političke interese Republike Hrvatske. Želim naglasiti taj jedan element a to je sigurnost, sigurnost i sigurnost, ništa drugo. Ono što je jedino važno i ono čega se jedino pribojavam, ono što predstavlja jedini problem našim pripadnicima oružanih snaga koji idu van to je razina sigurnosti. Rizik postoji, treba uložiti puno više u opremanje, treba uložiti puno više u različite vrste pripreme i to ne samo pripadnika oružanih snaga nego i njihovih obitelji. Ja znam da se to u okviru Ministarstva obrane radi ali mislim da treba još pojačati te napore. Mi ćemo se kad-tad, svi mi koji donosimo ovakvu ili onakvu razinu odluka oko toga da se ljudi šalju van suočiti i sa nekakvim incidentima i incidentnim situacijama ostvarenjem rizika. I zato jedino na čemu kao zastupnica u ovom Saboru inzistiram je visoka razina garancija koju nam mora ponuditi predlagatelj ovakvih prijedloga, koju mora ponuditi Ministarstvo obrane i Vlada Republike Hrvatske da ljudi koje šaljemo van budu maksimalno sigurni, zaštićeni i da uživaju svaku potporu koja im je potrebna. Hvala lijepa. Mate Raboteg, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. **Raboteg, dopredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici. Osjećam potrebu da odgovorim na neka pitanja koja su postavljena u ovoj raspravi. Pa evo, pokušati ću odgovoriti i na pitanja poštovanog zastupnika Kajina. Postavlja se pitanje troškova, pitanje broja vojnika, rečeno je da je prehrabra odluka da ide tako veliki broj vojnika. A Hrvatskoj vojski nikada nije nedostajalo hrabrosti. Ali to u svakom slučaju nije nepromišljena odluka. To je vrlo prostudirana odluka. Ja ću vam reći koje su koristi ukoliko se šalje veći broj vojnika u odnosu na pojedinačna slanja. Za svakog vojnika koristi su jasne. Jer se pruža prigoda uvježbavanja cijelih sastava i zapovjedništva i logističke potpore i borbene potpore i obavještajnih sastavnica i tako dalje. I ono što Oružane snage dobivaju kroz naučene lekcije, to se ne može mjeriti sa pojedinačnim slanjem vojnika i to u krajnjoj liniji znatno više doprinosi sigurnosti naših vojnika u budućim misijama. I to je bio razlog. Naravno, poštovana zastupnica Antunović upozorava na sigurnost, naravno, ona mora biti maksimalno zastupljena, u prvom redu kroz pripremu i obuku i mi tome pridajemo veliku pozornost. Dakle, to je bio u prvom redu razlog zašto smo mi prihvatili ovoliki broj i poštovani zastupnik Kotromanović, kao vojnik, vrlo dobro će razumjeti ovo što sam ja malo prije rekao. Dakle, mi ćemo napraviti sve i radimo sve da naši vojnici budu dobro pripremljeni. I možda me se krivo razumjelo, ja nisam rekao da je to rutinska misija, nego da bi se moglo protumačiti da je to rutinska misija, ali sam rekao da je to misija srednjeg rizika. I da je glavni tajnik osvrćući se na mirovne misije rekao da je za sada stanje i već jedno duže vrijeme na tom području stabilno. Što se troškova tiče, dakle, ja mogu evo dati konkretne brojke. Mi za osoblje, za ovu misiju trošimo 4 milijuna kuna, za plaće koje se primaju u Hrvatskoj. Dnevnice, refundiraju …/Govornik Ukoliko su te dnevnice manje od iznosa od 80 dolara koje mi propisujemo i koje smo propisali za sudjelovanje u UN mirovnim misijama, onda mi refundiramo razliku. U ovom slučaju mi po pitanju dnevnica ne moramo ništa plaćati. Za ostale troškove, Ujedinjene nacije, gospodo, i to je ona karakteristika UN mirovnih misija u odnosu na druge, da Ujedinjene nacije iz svojih raznih fondova snose najveći dio troškova. A inače, predviđeni ostali troškovi su za ovu misiju 25 milijuna kuna. Od toga računamo da će Ujedinjene nacije najveći dio podmiriti iz svojih fondova. Dakle, s te strane, inače vi znate da je na glavi proračuna Ministarstva obrane za ovu godinu predviđeno za potrebe mirovnih misija negdje oko 295 milijuna kuna. Dakle, sa financijske strane, ako ćemo već o tome govoriti, ja mislim da to je važno, ali nije najvažnije, važna je sigurnost, važno je ono što mi dobivamo. I u prvom redu sigurnost. Dakle, to bi bila onda jedna od vrlo, ja bih rekao, kvalitetnih naših misija. Evo, toliko. Dakle, držim da, da smo sa kontaktima sa slovačkim prijateljima koji se, usput rečeno, izvlače iz ove mirovne misije jer oni su kao članica NATO saveza imaju neke svoje druge prioritete, oni moraju povećavati svoj doprinos u NATO vođenim operacijama, a u ovoj misiji su već bili dugo vremena, što se njih tiče, njih, oni sigurno ne bi birali između jednog i drugog. Ali imaju svoje obaveze kao partner NATO saveza da dakle, i naravno sudjeluju u mirovnim misijama na prostoru jugoistočne Europe itd., imaju dakle, druge prioritete. u kontaktima sa našim austrijskim prijateljima gdje ćemo biti u okviru njihove bojne, dakle, mi smo sagledali sve rizike i ne očekujemo da će biti iznenađenja. I nadamo se da će to sve proteći u najboljem redu. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. A, pardon! Ispravci, dva ispravka! Prvo je uvaženi zastupnik Damir Kajin. Državni tajnik je otprilike rekao da Hrvatsko vojsci nikada nije nedostajalo hrabrosti, ja to znam! Ali želim se upitati da li političarima ponekad zna ponestati razuma.

Mislim da to nije dobar primjer, uvaženi zastupniče, to je zlouporaba Poslovnika, što ne priliči uvaženim zastupnicima. Hvala lijepa. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Ali ja bih samo još jednu rečenicu rekao a pro pro svega. Ono što je potrebno Hrvatskoj vojsci a to je da osigura budućnosti samostalna transportna sredstva kako bi Hrvatska vojska mogla samostalno izvlačiti i dovlačiti svoje snage u područja pogotovo ako je nekakva kriza ne razumije./… ako postoji nekakva sada kriza u Afganistanu mi moramo imati samostalna transportna sredstva koja će poletiti iz Zagreba i doći tamo i vrlo brzo transportirati, izvući ljude iz krize i prebaciti na sigurno područje. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Izvolite državni tajnik, samo oko amandmana. Dakle, mi prihvaćamo amandmane.